Има кворум – откривам заседанието. Колеги,

Прекратяване пълномощията на народен представител – подадена е оставка от народния представител Цветан Цветанов на 28 март 2019 г., като предлагам да бъде точка първа за утрешното заседание,

„До Председателя на Народното събрание: Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 85 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание оттегляме внесения от нас на 27 март 2019 г. Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията, № 954-01-18“. Вносители: Тома Биков, Евгени Будинов и Велислава Кръстева.

от които произтекоха тежки проблеми. Само месец след това, за да се поправят грешките и недомислиците в приетия тогава Законопроект, бяха внесени настоящите промени, които разглеждаме. Тези промени, в този им вид, в който влизат в пленарната зала днес за второ четене, уверявам Ви, са в положение отново да породят тежки и нерешими проблеми, заради които в бъдеще отново ще трябва да се правят поправки. Съществуват поне три изключително спорни проблема, а в този закон, от „Обединени патриоти“ винаги сме настоявали да има консенсус, ако не консенсус, то в по-голяма степен да има съгласие между политическите сили. Затова правя предложение за отлагане разглеждането на Законопроекта, като отново се занимае Правната комисия – има такива правни възможности по нашия правилник, и да бъдат огледани отново текстовете. Аз Ви уверявам, считайте, и днес в пленарната зала ще видите какви проблеми възникват, в мюсюлманското вероизповедание има изключително тежки колизии.

Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Шопов за отлагане на гледането на този законопроект.

Госпожо Савеклиева, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание „Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 954-01-4, внесен от народните представители Цветан Цветанов и Мустафа Карадайъ на 31 януари 2019 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ виждам изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, подкрепен от Комисията. Гласували

Вероизповедание, на което е предоставена държавна субсидия, може да финансира допълнително дейността си само от източници на доходи в Република Дейностите на духовните училища от системата на предучилищното и училищното образование и на висшите духовни училища могат да се финансират допълнително само със средства, които се администрират от български държавни и общински институции или със средства от европейски фондове и програми. (3) Вероизповеданията, на които е предоставена държавна субсидия, духовните училища от системата на предучилищното и училищното образование и висшите духовни училища, уведомяват Дирекция „Вероизповедания“ на Министерски съвет за всяко дарение или наследство на имущество от български юридически лица или с източник от чужбина. (4) Не се допуска дарение на финансови средства от чужди държави или чужденци за дейности, които се финансират от предоставената държавна субсидия. (5) Дирекция „Вероизповедания“ контролира изпълнението на волята на дарителя или наследодателя.“ Комисията не подкрепя предложението. Изказвания, колеги? Господин Веселинов, заповядайте. ИСКРЕН Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Това е единственият смислен текст в целия Закон, който ни предстои да гледаме – единственият текст, който гарантира националния интерес и показва, че ние като избраници на народа си мислим за неговите интереси. Това е текстът, който след Законопроекта на господин Карадайъ и господин Цветанов, който трябваше да направи подаръци на мюсюлманското вероизповедание, връща нещата там, откъдето тръгнаха защитата на националната сигурност. Това е текстът, с който ние искаме забрана на финансирането от чужбина на вероизповеданията, или поне на тези вероизповедания, които на практика получават държавна издръжка, тоест държавата е поела ангажимент, заделя десетки милиони за тяхното съществуване.

всичко, с което те поддържат и духовния, и организационния си живот, е гарантирано – веднъж от държавата, втори път – от тяхната собственост. Няма основание този текст да не бъде приет. Ако ние сме народни представители, които мислим за националния интерес и за националната сигурност, този текст трябва да бъде приет единодушно. Знам, че мнозина в залата, независимо от различни партийни решения, мислят като нас – патриотите. Призовавам всички тях: излезте от тясната рамка на партийното мислене, от мисленето за конкретната политическа изгода на момента, от мисленето за това кое вероизповедание какво ще каже и съответно неговите първосвещеници какво ще кажат за нашето решение. Ние сме български народни представители, трябва да служим на българския народ и на българския национален интерес. Всеки, който подкрепи този текст, ще докаже на дело, че го прави. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Веселинов. Реплики към изказването на господин Веселинов?

Темата за финансирането на вероизповеданията е тема, която съпътства целия преход. това беше причината, поради която тръгнахме да правим измененията ноември-декември, сега и тези. Всичко започна – последният етап за решаването на проблема, от едно събиране при президента, на което всички се позовават. Там е имало консенсус точно по този въпрос – държавата да започне да се грижи за вероизповеданията и то за основните две най-големи, за да се прекрати плащането от чужбина, не само от Дианета, което е публично, безспорно, ясно и известно, а и от какви ли не други скрити и какви ли не още, как да ги нарека, източници от арабския свят, много често от среди и сили, които нямат нищо общо с традиционния ислям и които са откровено терористки по всички виждания и разбирания в съвременния свят. Това, колеги, мисля, че беше очевидно, безспорно за всички. Затова и тръгнахме с този ентусиазъм да направим тези промени, за да се спре финансирането от чужбина. Какво стана сега с тези последни поправки? Това е едно от поне трите предложения, които явно взривяват залата, съвестта ни и всякаква житейска, политическа и финансова логика. Тук наистина е въпрос на национална сигурност и е логично, когато някой от чужбина финансира вероизповедание в страната ти, тя се оказва в зависимост, застрашена е националната сигурност. Няма нищо по-логично от това. Ние се учудваме на този текст, който, мисля, че не може да буди съмнение като абсолютно всякаква логика и политическа, и правна, и финансова, и с оглед на националната сигурност. Съжалявам, че ги няма колегите от БСП. Ако те бяха тук, аз съм абсолютно сигурен, че този текст щеше да бъде приет. Сигурен съм, че и те щяха да внесат такъв текст, а при разглеждането ноември и декември месец на основните поправки на Закона за вероизповеданията те имаха ясна, безспорна позиция. Тогава всички ние имахме непротиворечива и ясна позиция. Сега този текст изведнъж попадна като изневиделица този проблем. Ние го решаваме по един начин, който е най-лесният, най-елегантният – двете вероизповедания, които получават пари от държавата, не могат да получават пари от чужбина и толкоз. Това е! Гласувайте го, но ще видите, че следващите текстове тук будят не по-малко съмнение и са дори още по-конфликтни.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Шопов, абсолютно съм несъгласен с Вашето изказване. В голяма грешка сте. Ако БСП бяха тук, нямаше да подкрепят нашето предложение. Можете да бъдете сигурен. БСП винаги в своето поведение в парламента са били еталон за хамелеонщина. Спомняте ли си месец декември 2016 г., когато приемахме бюджета за 2017 г.? Тогава бяхме направили предложение за минимална пенсия 300 лв. С техните гласове това предложение щеше да мине. Не ни стигнаха четири гласа. Не знам дали си спомняте?! Сега вече можем да разкрием детайли от цялата тази акция, която бяхме организирали тогавашния състав на „Патриотичен фронт“ и с Ваша подкрепа – на „Атака“, като отделна партия тогава. Преди заседанието проведохме среща с ръководството на БСП. Те поеха ангажимент да подкрепят едно такова предложение и не го направиха в залата. Така че не бъдете наивен, не Ви отива на годините. Благодаря.

Госпожо Председател, дами и господа народни представители! Това предложение на „Обединени патриоти“ наистина иска да гарантира националната сигурност на държавата. Иска да гарантира ненамесата на чужди държави във вътрешната, включително не само религиозна, а и политическа дейност в България. На всички ни е ясно, че държавите, които подпомагат определени вероизповедания, не казвам всички вероизповедания, а определени вероизповедания, чрез това вероизповедание след това влияят и в политиката, и във вътрешния живот на страната. Това е ясно на всички! Защо трябва да си затваряме очите за подобно нещо? Държавата наистина прави така, че да отдели повече финансиране за вероизповеданията, да бъдат по-независими и да не зависим от чужди държави. Не сме съгласни турската държава или държави от арабския свят да финансират мюсюлманското вероизповедание в България. Просто не сме съгласни, защото защото те налагат други течения на исляма, налагат преки намеси в решенията на тази религиозна общност, включително и в политическите решения. На всички ни е ясно, че те определят и казват как да гласуват, включително и на избори. Мисля, че на парламентарните избори това най-добре го разбраха и колегите от ДПС, когато една държава се намеси, за да агитира и през вероизповеданието за една друга партия – Това е факт и не трябва да си затваряме очите. Виждаме, че вероизповеданията в България се обявиха против това наше предложение. За мен не е ясно защо правят това?! За мен примерно не е ясно защо Българската православна църква би била против подобно нещо, при положение че помним борбата на българското духовенство за независима българска църква, за Българската екзархия, за това как да защитят българския духовен живот и българския народ от асимилация и чужда намеса?! И в днешно време, за съжаление, с дарения и всякакви други неща ние виждаме в църквите и манастирите в България навсякъде византийския орел, а не българския лъв, навсякъде икони на гръцки, а не на български език.

за да продължи наистина онова дело на онези свети духовници, които бяха по времето на Българското възраждане, които защитиха българския народ, българската църква, а впоследствие защитаваха и българската държава. Така че наистина Ви призовавам: подкрепете това наше предложение да защитим националната сигурност на страната, да дадем наистина възможност

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги Темата е много сериозна и искам да внеса яснота по нея, защото с доста от нещата, казани от колегите отдясно, съм съгласен. Да припомня. Може би само господин Шопов от националистите присъстваше в Комисията, може би и още някой – да не обидя някого, когато се гледаше Закона, а не това изменение на Закона, и когато се гледаха двата закона. Припомням на колегите отдясно – в техния Закон имаше такъв текст и в другия, подписан от господин Карадайъ, от господин Цветанов и от госпожа Корнелия Нинова, имаше същия текст – забрана за финансиране отвън. Тук имахме консенсус. Какво се случи, уважаеми колеги, при обсъждането на обединените два законопроекта в един? Всички вероизповедания, абсолютно всички, без мюсюлманското, се обявиха против този текст. Има изричен запис, за който аз попитах мюсюлманското вероизповедание дали са против този текст? Ще извадя стенограмата, ако не си спомняте. Те казаха: „Не, ние не сме против този текст“. Но всички останали възразиха много остро и много категорично – и в писмен вид, и в устен, и в дебата, и по всякакъв друг начин. Така се наложи всички ние да се съобразим с това тяхно искане – това, както и редица други текстове да отпаднат. Като например и в двата законопроекта имаше текстове, които вменяваха задължението да се разкриват дарителите над определена сума. И това отпадна. Искам да имате тази яснота. Ще Ви кажа Понеже тук се изказа мнението, че когато отвън се финансират, има зависимости на някои вероизповедания, мога да Ви уверя, че има зависимости на всички вероизповедания, когато се финансират отвън. Искате ли да Ви дам един пример от последната седмица, на който никой не е обърнал внимание? В Комисията през цялото време представител на Обединените протестантски църкви беше адвокат Грета Ганева. Така ли е – питам председателя на Комисията? Така е! Знаете ли, че тя е юрист на антикорупционния форум, който стори това, което се случи през последната седмица? Само Ви казвам, да знаете от ГЕРБ. Тези неща трябва да бъдат гледани под лупа, когато ние, като български народни представители, взимаме решения. Но ние не можем да преодолеем съпротивата и нежеланието на всички вероизповедания тези текстове да не намерят място в Закона за вероизповеданията. По тази причина и парламентарната група на „Движението за права и свободи“ смени позицията си и гласува „против“ този текст, а не по някаква друга причина. Има стенограми и това е видно отвсякъде. Исках да поясня това, за да няма

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Цонев, съгласен съм с абсолютно всичко, което казахте във Вашето изказване. Точно Точно така е. Тук не става въпрос да делим вероизповеданията на мюсюлманско, евангелистко или православно. Трябва да Ви кажа, че един от най-сериозните протести за финансирането беше точно на Православната църква. Но в края Но в края на краищата, господин Цонев, репликата ми е точно към това. Ние не сме духовна държава, духовна република, както имаше, помните имаше, помните Ислямска джамахирия и така нататък. Извинявайте, че давам пример с ислямска държава. Ние сме република, която се управлява от Народ-но-то събра-ние, и трябва да си поемем отговорността.

Ние трябва да си поемем отговорността. Това че определени вероизповедания не са доволни от това, че държавата иска да знае откъде е финансирането и да не бъдат финансирани, в края на краищата, държавата се управлява от нас, от тези, които сме тук, а не от духовните институции, именно защото духовните институции са изключително важни за една държава, повтарям – за всяка една държава, ние много внимателно трябва да подхождаме към въпросите за тяхното финансиране. За какво беше целият смисъл на това, което досега правихме – държавата да финансира нашите вероизповедания? Нашата, българската държава да ги финансира, а не чужди държави, не да идва финансиране от скандинавските държави, за евангелистите най-вече, не да идва финансиране на Православната църква от Русия и от Гърция… …и на исляма – от Турция, и най-вече на уахабитския ислям – от арабските държави. Благодаря, че ми дадохте допълнително време. Прав сте, абсолютно сте прав, но ние трябва ди си поемем отговорността.

поставим въпроса: „Искате ли да има касови апарати?“, мислите ли, че ще кажат: „Искаме да има касови апарати“? Това важи за всеки един вид регулационен държавен режим. Никой не иска да има регулация. Всеки предпочита да е в зоната на здрача, да го кажем. кажем. Ние като представители на държавата, представители на народа, трябва да мислим за нашия национален държавен интерес. За това трябва малко мъжество, въпреки определени съпротиви, да приемем това, което всички знаем, че е националният интерес. интерес. Чисто процедурно не сте прав, не е този текстът, по който се изказваха вероизповеданията. В настоящия текст ние доста сме стеснили обхвата на регулацията и той се отнася вече само за вероизповеданията, които са на държавна издръжка. Те могат да кажат: „Добре, не искаме държавна издръжка, искаме да си получаваме дарения“, и тогава излизат от регулацията. В това отношение текстът е прецизен и не би породил съпротивата на по-малките религиозни общности и вероизповедания, които действително зависят изцяло от външно финансиране. Той се отнася само за тези, които ще вземат милиони от държавата. Нормално е, вземайки тези милиони да спрат да вземат от другаде, защото те гледат на нашата издръжка – на държавната издръжка, като даденост, а на всичко останало като подарък, който задължава. Ето тази порочна връзка трябва да прекратим и Вие знаете, че трябва да го прекратим – просто Ви липсва политическо мъжество. Бъдете мъже всички в залата и да натиснем правилния бутон! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Веселинов. Трета реплика ще има ли? Не виждам. Господин Цонев, заповядайте за дуплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Благодаря на колегите за съгласието и за становището, което изказаха.

Първо, да уточня – прав сте господин Веселинов, този текст вече се отнася не до всички вероизповедания, а само до тези, които получават субсидия. Едно от тези, които получават субсидията, е Българската православна църква, а тя е категорично против. Колеги, сега да Ви припомня още нещо – защо не сме ние адресатът. На срещата в Светия Синод, на която присъствахте Вие, господин Веселинов, председателят на Комисията по вероизповеданията, аз присъствах и господин Цветанов спомняте ли си председателят на ГЕРБ и премиер на Република България какво обеща на българския патриарх? „Ако има дори едно несъгласие на Православната църква по този законопроект, Законопроектът няма да бъде подкрепен от парламентарната група на ГЕРБ – докато аз съм председател на партия ГЕРБ.“ От тази гледна точка няма как да се обръщате към нас, защото това обещание, което аз споделям – това не е някаква критика към господин Борисов, аз също споделям, аз смятам, че щом Православната църква с нещо не е съгласна, тя е най-голямото вероизповедание в България, ние трябва да се съобразяваме. Тук не е въпросът до мъжество, така че адресатът не сме ние от парламентарната група на ДПС, на Вашите щения по този закон, ако и да ги споделяме. Господин Борисов каза, че ще се съобрази с мнението и действително парламентарната група на ГЕРБ се съобрази с това открай докрай – впрочем също. Моля Ви да внасяте винаги яснота, за да е ясно кой какви ангажименти има, защо нещо не минава, говорите за отговорност, политическо мъжество и така нататък. Смятам, че

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предложението, което правим от „Обединени патриоти“ за създаването на нов чл. 21а, касае единствено и само засилване на контрола и изсветляването на чуждото финансиране. Ще започна с един цитат, цитат, който е от мотивите, внесени към предложения законопроект миналата година от господата Цветан Цветанов и Мустафа Карадайъ, включително и Корнелия Нинова беше тогава. Смятаме, че след като държавата осигурява субсидия – то следва да има установен от нейна страна ограничителен режим и засилен контрол върху начина на финансиране на религиозните институции. Да припомним какво се случи в края на миналата година. Ние наистина приехме да има държавна субсидия, и то в завишени размери за някои вероизповедания, но не приехме да има спиране на чуждото финансиране. Дори не приехме ограничаване, е видно и от мотивите, които тогава внесоха БСП, ГЕРБ и ДПС – това беше наложително – спиране на финансирането както от други държави, така и от чуждестранни лица. За да възтържествува логиката и да отговорим на обществените очаквания, ние правим предложения – предложения, каквито правихме и предния път от страна на „Обединени патриоти“. Тогава говорихме за задължително задължително спиране на това чуждо финансиране. Сега предложенията ни са в малко по-мека форма. Примерно, говорим за уведомителен режим при получаването на дарения и наследство от чужбина, като това ще става, разбира се, с контрола на дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет. Затова искрено се както в лични разговори някои от Вас подкрепят правилността на нашите предложения, така да имате и политическата воля да подкрепите нашето предложение. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Йорданов. Реплики? Не виждам. Други изказвания, колеги? Няма.

думата за процедура. От името на нашата парламентарна група предлагам 15 минути почивка и консултации при председателя на Народното събрание.

Колеги, ако нямате нищо против да нарушим Правилника, нека да направим